Bi morda še kdo razpravljal pri tem členu? A ha, gospod, oprostite, zdaj pa sem pozabila, moram dati gospodu Šeficu, državnemu sekretarju Službe Vlade za obnovo po poplavah in plazovih, besedo, potem pa bom vzela spet prijave oziroma vam dala besedo, če boste edini. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci! Rad bi se morda čisto na kratko odzval na nekatere razprave, ocene, ki so bile dane in seveda tudi vprašanja. Najprej seveda se zahvaljujem vsem tistim, ki so v delu celotne ekipe, celotne ekipe Vlade Republike Slovenije na čelu s premierjem, seveda tudi županov, vseh tistih, ki delamo po različnih ministrstvih in službah, ki vsak po svojih najboljših močeh poskuša prispevati k sedanji, razreševanju sedanje situacije. Seveda se zahvaljujem za to oceno in mislim, da bo seveda tudi spodbuda za vse nas za dobro skupno delo. In to bi želel poudariti, jaz ne razlikujem dela med ministrstvi ali pa v relaciji do občin, županov, ker si predstavljam, in tako tudi delamo, kot ena ekipa. Seveda v vsaki ekipi tudi kdaj pridejo različna mnenja, stališča, pogledi, ampak tisto, kar je pomembno, do zdaj smo jih vedno znali in zmogli razrešiti in seveda zato bomo v tej smeri nadaljevali tudi v prihodnje. Drugo, okrog zakona o obnovi, razvoju in financiranju. Jaz sem že včeraj na seji odbora povedal, da je bila ta odločitev iz začetka oktobra, ki je bila predvidena obravnava na seji Vlade, zavestno prestavljena iz dveh razlogov; da nekatere zadeve že v tej fazi priprave preverimo tudi z drugimi, ki so v tem, v ta proces vključeni, drugo, da seveda damo na razpolago ta dokument v fazi osnutka. Ja, osnutki nikoli niso dodelani v tistih, v vseh detajlih, je tudi še kdaj kakšna, bom rekel, strukturne spremembe bodo prišle itn., ampak prav je, da damo to v razpravo, da dobimo pripombe, predloge, mnenja. In moram reči, da izražam zadovoljstvo, da je tega zelo veliko, da bomo zdaj v naslednjih dneh, vključno jutri naprej zelo intenzivno delali na vseh teh predlogih, mnenjih, pripombah in seveda poskušali to potem v največji možni meri vključiti v ta zakon, pri čemer seveda govorimo o obnovi po teh plazovih in, poplavah in plazovih. Torej nekatera druga vprašanja, strukturna, razvojna, ki gredo izven tega, seveda bo verjetno malo težje vključiti in kar nekaj predlogov gre tudi v tej smeri. In, da, v letošnjem letu, tako kot je poslanec Černač omenil, ja, v letošnjem letu bo ta, torej v tem mesecu bo ta zakon vložen, zato ker se zavedamo, da potrebujemo za nadaljnje delo ta zakonski zakonski okvir, ki razrešuje tudi nekatera vprašanja, ki ste jih danes postavljali, in odgovarja na te izzive od financiranja zemljišč za nadomestitveno gradnjo, komunalno urejanje, financiranje in še vrsto drugih vprašanj. Kar se tiče nadomestitvene gradnje, jaz moram reči, da seveda v prvi vrsti te objekte ni možno kar tako pavšalno ocenjevati. Seveda, v nekem trenutku, ko so še v času tiste prve intervencije ocenjevali, seveda so bile stvari malo drugače, zdaj pa seveda državna tehnična pisarna zelo natančno ocenjuje vse okoliščine, ne samo objektov in seveda tudi druge okoliščine, ki vplivajo na varnost ljudi in zato tudi, bom rekel, ta aktivnost traja nekoliko dlje kot bi si vsi skupaj želeli. Ampak seveda te ocene morajo biti resne, odgovorne, strokovno utemeljene, morajo imeti podlago v dejstvih in morajo biti tudi natančno obrazložene.

sem pač imel to priložnost sodelovati v vseh, bom rekel, krizah v tej državi tako ali drugače v raznoraznih vlogah in moram reči, da nikoli ni potekalo vse gladko in seveda tudi mi tu in tam imamo težave, ki jih razrešujemo. Ampak tisto, kar se mi zdi pomembno, to, da jih, kar sem že omenil, razrešujemo skupaj in seveda zato so potem tudi tiste rešitve boljše.

upošteva se Zakon o upravnem postopku, ki je precej zahteven, zapleten, dolg in tako naprej tudi kriterije, ki jih zakon določa, kako se, bom rekel, določi ta državna pomoč in tako naprej in seveda ta preplačila, ki so prvič sploh za katerokoli nesrečo v tej državi, seveda so uvedena zato, da ne bodo ljudje čakali v skladu z zakonom, ki ga je seveda sprejel Državni zbor, tudi ob obravnavi mislim, da v začetku avgusta je bil spremenjen, nihče ni opozoril na te težave in zato se zdaj na ta način tudi rešuje, da bo hitro, učinkovito in da ne bomo imeli zapletenih postopkov. A seveda, rad bi rekel, da so nekatere zadeve, ki ste jih omenjali, so opredeljene v zakonu in v tem interventnem zakonu, tako kar se tiče naplavin, reševanje, zakon določa tudi, bom rekel, dali smo ustrezne usmeritve, navodila, kako naj se konkretno ravna s tem in seveda bomo tudi potem naprej postopali, v kolikor te zadeve ne bodo izkoriščene. Vzdrževanje vodotokov, seveda tu je bilo veliko povedanega, ne bom ponavljal, ampak bi še enkrat pa vendarle rad rekel in to je bilo tudi na zadnjih sestankih v tem, v tem tednu jasno povedano, da bo ta sistem vzdrževanja vodotokov v Sloveniji posodobljen, da mora biti spremenjen. In to je ena od usmeritev predsednika Vlade, ena prvih, ki sem jih jaz slišal, ko sem se pridružil tej ekipi in seveda to je potrebno definitivno narediti in to je tudi poudaril na zadnjem pogovoru z vsemi predstavniki vseh parlamentarnih strank, tako da tu ne bi, torej, ni nobenega dvoma. odzivamo se, ja na vse pobude, predloge, tudi zaradi tega so določeni rezultati. Jaz lahko samo zadnje povem, v teh zadnjih 10-ih dneh tega deževja, ki je bilo, smo ravno zaradi tega, ker smo nekatere pobude županov občin, njihovih ekip upoštevali, zorganizirali nekatere zadeve skupaj, nihče nima večje ali manjše, bi rekel, zasluge, smo s temi aktivnostmi uspeli preprečiti dodatno škodo marsikje in to je dobro in jaz mislim, da nima smisla si pripenjati medalj kdorkoli. To je tisto, kar more in kar lahko da edino rezultat. Državna tehnična pisarna, kot sem že včeraj povedal, že več tednov, torej najmanj 14 dni v Savinjski dolini deluje zelo intenzivno, ima prostore v občini Ljubno ob Savinji, seveda ti ljudje niso pisarniški molji, ampak so ljudje, ki so na terenu, ki so večji del dneva na terenu in zato, ker so veliko na terenu, zdaj odločeno, da bo še ena administrativna pomoč dodatno se pridružila, zato da bo lahko ves čas v tej pisarni in sprejemala klice, se pogovarjala in seveda na ta način pomagala strokovnjakom, tem ekspertom, na drugi strani pa seveda tudi odprta v vsakem trenutku do slehernega, ki se bo obrnil na to državno tehnično pisarno. Omenili ste naselje Struge, s katerim torej smo se zelo intenzivno ukvarjali, predvsem zaradi tega, ker smo morali priti do nekega zaključka ali je to območje res poplavno in torej nevarno z vidika poplav in plazov. Vse to, kar je ljudi prizadelo, strašno hudo in seveda mi moramo pred vsako odločitvijo imeti temelje za to da lahko ljudem povemo v kateri smeri se bo zadeva odvijala

In dobili smo zelo jasen odgovor, da to območje je nevarno, zelo nevarno. Mi smo že v prvem sestanku, ki smo ga imeli, povedali, da predlagamo nemudoma, da se torej ljudje izselijo in da pristopimo takoj k alternativam. Epilog ali pa stališče, takrat je bilo javno povedano, ne bom ponavljal, no, tokrat je bilo zelo jasno dana osnova, torej strokovna in seveda tudi zakon, ta, ki ga danes obravnavate, je dal podlago za to, da smo lahko tudi ljudem povedali v kateri smeri in seveda tudi kakšen bo postopek, ki bo potekal. In poudarjam posebej, to je bilo tudi javno, ker je bila prisotna televizija, kamere in nismo nič skrivali, lahko si pogledate, sem povedal, da naš cilj je, da se z vsemi dogovorimo, dogovorimo sporazumno, kako to zagato rešiti. To so hude stvari. Jaz se tega absolutno zavedam in seveda zato je tudi dogovor, da bomo individualno z vsakim se pogovarjali in našli optimalno rešitev za njih ali njihovo družino ali tam, kjer sta v neki zgradbi dve družini, pač celovito stvar rešili. Glede Zakona o obnovi sem že rekel, da seveda ta priprava poteka, struktura in vsi členi in vse obrazložitve seveda se bodo nadgrajevale. Seveda osnovni cilj tega zakona je, kar je bilo večkrat poudarjeno, se pravi, učinkovita obnova in seveda tudi razvoj, razvojni ukrepi v smeri, da se ta prizadeta območja, da se jim tudi na tem področju pomaga. Zdaj kar se tiče vojnega dobičkarstva so ravno zato nekateri ukrepi, ki jih predlagamo, ki bodo vgrajeni tudi v zakonu poleg še v Zakonu o obnovi, ravno za to, da se prepreči kakršnekoli anomalije zaradi velike ponudbe oziroma velikega povpraševanja. Mi smo imeli v preteklih mesecih primere, ko je, ko se je načela ta ali pa ko se je pojavilo zato, ker je bilo tekmovanje, ker je bilo določanje nekih cen izven oziroma pripravljenost za plačila nekaterih stvari izven vsakih zdravih okvirov in smo uspeli hvala bogu zadeve ustrezno urediti. Kar se tiče javnih naročil, členi 26 do 31 tega interventnega zakona natančno določajo vse možne odstope. Pravilnika, ki ga je predstavil dr. Logar, res ne poznam, ker je to očitno nek interni pravilnik Ministrstva za infrastrukturo, ampak seveda se zahvaljujem, bomo tudi to pogledali. Ampak pravilnik mora biti v skladu z zakonom, drugače, sicer gre za seveda nek, torej nima pravne osnove oziroma je nezakonit. Torej, jaz verjamem, da je tudi ta pravilnik, ki ga res nisem prebral, ker ga ne poznam in tudi ni moja pristojnost mimogrede, pristojnosti službe so zapisane v zakonu, v interventnem zakonu, pristojnosti službe so v odloku Vlade, tako da mirno povem, da seveda nimamo nobene možnosti dajanja soglasij na pravilnik. In kot rečeno, ta zakon določa vse odstope in samo v tem okviru so lahko odstopi narejeni in tudi časovno so zamejeni, če ste dobro prebrali. Tako, da kar se tiče pristojnosti urejanja vodotokov sem že omenil, seveda, so to težave, ki se odvijajo na moje presenečenje, ker šle zdaj sem se začel s tem ukvarjati,

in tudi kadre smo, na kadrovski politiki, na tem področju vodarske stroke nismo naredili dovolj in seveda, zdaj se je vse to ob tej veliki nesreči zgostil in ja, so izzivi in so težave, vendar kot rečeno, jih uspešno vendarle, korak za korakom, razrešujemo in se pa strinjam seveda s tem, da nekaj več načrtnosti že v samem začetku, da, na tem področju bi veljalo že takrat imeti, ja, ne zanikam, zato smo se tudi tega lotili in je bilo dolgo obdobje. To je ena od prioritet. Prvič zaradi tega, ker je to nujno potrebno to intervencijo narediti, A in B, zato, ker je bilo izjemno pomembno za ljudi, ker jih še danes skrbi, in upravičeno, da se razumemo. Upravičeno jih skrbi, če ob teh deževjih lahko pride do ponovitve take ali podobne situacije in zato je to seveda prioriteta. Podoben problem je umeščanje v prostor. Spet eno področje, s katerim se nisem v življenju ukvarjal in zdaj, ko ugotavljam stvari, seveda, ja, če malo v prispodobi rečem, marsikdaj ne morem spati zaradi tega, ker me skrbi kako bodo zadeve, kako jih bomo izpeljali, to je situacija zatečena, poskušamo tudi na predlog, bom rekel političnih strank, nekatere zadeve odpraviti, popraviti, izboljšati zato, da bo vse skupaj teklo boljše. Obremenjevanja ljudi z dodatnimi davki je predsednik Vlade te dni, torek, zelo jasno povedal, da ne bo, tako da seveda tudi to je pomembno povedati še enkrat in seveda imamo dobro razvite stike tudi s tujimi strokovnjaki, danes so bili omenjeni Nizozemci, s katerimi smo imeli zdaj že kar nekaj plodnih pogovorov na ekspertni ravni, ne na moji, to ne bi bilo koristno, ampak tisti kolegice in kolegi, ki delajo na teh vprašanjih zato, da poberemo najboljše izkušnje oziroma vse tisto, kar lahko uporabimo, enako načrtujemo z drugimi in, ja, seveda, to je, to je nujno potrebno. plazovi, vemo in veste, da so izjemno zahtevni za sanacijo, zlasti ti veliki plazovi, ki jih imamo nekaj, tudi na območjih, ki jih danes nismo omenjali. En velik plaz je recimo na Koroški beli pri Jesenicah. Zelo nas skrbi, kaj lahko se tam zgodi. Imamo Kamnik, imamo vrsto drugih in seveda plazovi so ta trenutek ena od pomembnih prioritet s katerim se moramo ukvarjati in kot rečeno, zahtevna sanacija, tako po, z vidika stroke kot tudi izvedbe, da ne govorim seveda tudi o zahtevnosti, kar se tiče financiranja.

to je seveda ena velika nevarnost, ki sem jo že omenil in zato se bomo s tem temeljito ukvarjali, ker ne želimo, da ljudje, ki so bili prizadeti v tej naravni nesreči, zdaj še morda plačujejo kakšne, bom rekel, morebitne dodatne zaslužke. Da, to, kar je bilo omenjeno, narejeno bo in to je bilo tudi pojasnjeno na že večkrat omenjenem sestanku s temi vsemi nujnimi okviri, ki bodo dali podlago za določeno ukrepanje, pride seveda na vrsto tudi zelo natančen načrt celotne obnove, tudi časovni, tudi faze, ker seveda ne bo obnova potekala v enem zamahu, preveč je. Tako, kot je bilo omenjeno, cela Slovenija skorajda je prizadeta v vseh teh, bila prizadeta v vseh teh poplavah, neurjih in tako naprej in seveda, to je…, bo treba določiti tudi prioritete, kar bo eden večjih izzivov **41. mi ravno zato, da bomo imeli zelo natančne podatke tudi o objektih, ki so bili poškodovani, porušeni, da bomo vedeli kateri je, katerega je možno obnavljati, govorim seveda tisti, ki so bili najbolj prizadeti, katere bomo morali seveda reševati na drug način in ravno zato Državna tehnična pisarna je to zdaj njihova ključna prioriteta.

državno tehnične pisarne, še to o posebnih pooblastilih. Jaz moram reči, da seveda Državna tehnična pisarna ima vsa pooblastila za to, da opravlja svoje delo, da lahko učinkovito opravlja, da tudi, bom rekel, odloča o zadevah in seveda tudi pripravlja predloge tam kjer je to potrebno. Nekatere ocene, ki so bile v času intervencije, kmalu po, bom rekel, 4. avgustu so bile ocene, in kot sem že rekel, zdaj se te ocene kristalizirajo. Eno je bila ocena neposredne škode, to je eno. Seveda zdaj na terenu se preverjajo te stvari in odloča in določa kako sanirati in kako se lotiti posamezne zadeve. Za to bodo, jaz mislim, da v zelo kratkem času, pa že seveda res znane tiste končne številke, koliko tega, onega, tako da, seveda iz tega potem izhajajo tudi ukrepi. Nesmiselno je delati nekaj, kar ne potrebuješ in ti bo, morda sploh ne bo prišlo prav ali pa ne na pravem mestu, ne na pravem okolju, ampak je treba imeti natančen vpogled, natančne strokovne ocene in seveda potem lahko delamo ukrepe. In to kar je bilo tudi omenjeno, koliko zemljišč. Ja, tukaj je, nekatere občine imajo tu več sreče, imajo ta nadomestna zemljišča, nekatere nimajo, bo potrebno poiskati druge rešitve. Seveda tudi sprejeti določene prostorske akte in seveda na podlagi tega tudi komunalno opremiti in seveda tam potem graditi. To je to. Seveda v normalnih razmerah bi trajalo izjemno dolgo.

ukrepi, ki v tem osnutku še niso zajeti in so nekateri novi predlogi. Kar se tiče števila delovnih mest, ki naj bi jih izgubili. Jaz predvsem vem, koliko mest smo zadržali z vsemi temi ukrepi, ki so v interventnem zakonu. Praktično celo obdobje, mislim, da je bilo še podaljšano, ti ukrepi kar se tiče zaposlovanja in teh subvencij, to smo jih predvsem ohranjali in to je pomembno. Ne znam vam povedati, ali je kdo zaradi te naravne nesreče izgubil delo. Ne vem. Ne vem. Bomo pa seveda s kolegi iz Ministrstva za gospodarstvo to poskušali ugotoviti, ampak seveda, tu je več dejavnikov in ne vpliva samo ta nesreča. Psihosocialna pomoč poteka naprej in to je pomembno, zato ker da, nekateri ljudje so v hudih stiskah in jim je treba tudi na ta način priskočiti na pomoč, ampak največja pomoč je to, da bomo lahko jim povedali, kakšne so njihove alternative, da bomo lahko povedali, dali ta predplačila za to, da bodo lahko delali tisto kar želijo in si normalizirajo svoje življenje. Glede zmanjšanja sredstev, mislim da pri

danes se odločamo o tem, o teh spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih. Mi smo, kot je bilo že rečeno, dali tri amandmaje. In sem prej slišala kolegu iz Svobode, kako je za njega pa čisto dovolj 20 % akontacija, torej predplačilo prizadetim. In jaz težko verjamem, da lahko tako vehementno rečeš, da je to dovolj, če, če nisi s tem seznanjen, kakšne so bile, kakšne so bile škode, da zdaj še mnogi na Koroškem in tudi drugje, še vedno nimajo vseh pogojev za bivanje takšnih kot so jih imeli pred tem, se pravi, še vedno so, tla sušijo oz. jih, zdaj se ukvarjajo s temi še dodatnimi težavami, ki na katere prej pač ni kazalo. In zato ne razumem tega, da če daš zdaj prej, je toliko lažje in bolje za ljudi kot pa če daš kasneje,

tudi znotraj Koroške poslanci, tudi posamezni posamezniki sodelovali s kmetijsko svetovalno službo, ker smo dobivali informacije, ponudbe z vseh koncev Slovenije za dovoz teh bal in smo se z njimi dogovarjali, kam jih naj dostavljajo, do katerega kmeta, to je bila edina varianta, da pride vse to pač takoj in v prave roke. Tako da to je bilo seveda, nemogoče je drugače to usklajevati kot tako, da so mnogi, mnogi privatniki prevozniki brezplačno, torej dobrodelno pomagali pri tem iz vseh koncev Slovenije, tudi znotraj Koroške, tam, kjer ni bilo, tam, kjer ni bilo tako hudo, da so pomagali svojim kolegom. In govoriti o tem, torej da so ti trije naši amandmaji neprimerni, da niso smiselni, ponovno kaže na to, kar sem prej rekla v prvotnem, torej v prvem, da bo svet lepši, ko bomo se naučili, da se rabimo bolj kot sicer mislimo, da se potrebujemo, in da če želiš ukrepati, moraš, se moraš pogovarjati, moraš sprejemati tudi druge predloge, se morda kdaj postaviti tudi v kožo koga drugega, ker samo to kaže na to, da to zmoreš, če se, če si se sploh, pripravljen pogovarjati. In ne vehementno zamahniti z roko, ker tukaj v tem primeru gre,

jim pada ta volja do vsega tega, kar ste pač prej obljubljali na veliko in široko, na dolgo in široko in z danes na jutri drugače. Tako da se vedno še sprašujemo, kdo verjame. In če boste imeli in zmogli

Hvala lepa, predsednica. Jaz mislim, da, saj nimam težave s kolegico Helblovo, ker pač zdaj misli, da je že tudi Korošcem jasno, da če gre za regijo, potem pač stopimo skupaj in se dogovorimo stvari. (nadaljevanje) opozicijski, bom rekel, pritiski, nekaj naredi koalicijski dogovor o tem, kako pristopiti k reševanju lokalnih problemov. Jaz bi samo se navezal na tisto, kar je prej uvodoma dejala, najbrž me ni dobro razumela, jaz sem govoril o nakazilih občinam in avansi občinam, pravzaprav temu, kar smo jim zdaj pokrili s temi investicijskimi sredstvi. Že ta sredstva je za občine projektno gledano težko v doglednem času porabiti, ker enostavno niso zmožni projektov. Kar se tiče nakazil ljudem, pa seveda zaradi mene, jaz sem absolutno za to, da se bi ljudem čim prej in čim več tudi pomagalo in nakazalo. Jaz sem sam tudi v stiku z ljudmi, s konkretno osebo, pa ne bom govoril seveda o imenih, ki ima velikansko težavo, tudi o tem smo se tudi z državnim sekretarjem Šeficem pogovarjali, kako naslavljati recimo težave, kjer gre za neko ambivalenco na eni strani živi v objektu, ki je hkrati tudi poslovni prostor in je seveda potem potrebno obravnavati njegov primer čisto čisto posebej in čisto drugače, tako da na tem bdimo. Še enkrat bi poudaril, kar se tiče avansov, avansi so zato, da ljudje pričnejo čim prej sanirati škodo, ki jim je nastala, da shranjujejo račune, da lahko potem te stvari dokazujejo pristojnim finančnim institucijam, ko bo seveda zakonska podlaga, da se jim te stvari tudi plača. In če bomo šli zdaj na 20, 30, 40 ni toliko bistveno. Vaš amandma je tak kot je. Jaz osebno nimam zadržka ampak je pa potrebno, seveda, upoštevati tudi finančne zmožnosti, ki so. Pa še nekaj bi dodal, glede na tisto našo konstantno diskusijo o tem koliko je ocena te škode, ali je primerna ali je ustrezna. Veste, povratna doba popoplavnih ukrepov je pomemben faktor ocene te škode. Če je nekaj danes vredno 2 milijona ko je poplavljeno in je v Ajdi vnesena škoda 2 milijonov, bo sanacija, da bo zdržala, da bo ta objekt, most, cesta, karkoli zdržalo naslednje poplave verjetno 20 milijonov. seveda je potrebno to tudi upoštevati. Ampak ja, kot še enkrat, govoril sem o nakazilih občinam, ne o nakazilih posameznikom. Hvala lepa.

Najprej, začel bom pri razočaranju. Razočaran sem, da koalicija ni slišala našega predloga, da se bi razlastitve z vso kočljivostjo, ki jo prinašajo s sabo v neprimernem momentu. Vidite tudi, da je tudi v javnem mnenju glede teh razlastitev veliko pomislekov. Na nas se obračajo številni ljudje, ki se bojijo, da bodo v teh trenutkih, ko ljudje pravzaprav so prejeli le del pomoči, nimajo še celovite pomoči, nekateri se zdaj odločajo o zelo težkih, težkih stvareh glede svojega doma in bivanja, da bo to prineslo samo dodaten nemir, stres in pritiske na te ljudi. Svetovali smo vam, predlagali smo, da umaknete te razlastitve iz zakona, da se to uredi drugače, bolj človeško, pa nas niste poslušali, žal. To je bil tudi naš pogoj, če bi to dali ven, bi mi ta zakon tudi podprli. Sicer mu ne nasprotujemo, da povem kar na začetku zato, ker vseeno prinaša kar nekaj dobrih ukrepov, ki so potrebni za ljudi. naša generalna, naš generalni očitek temu zakonu to, da se mi prepozno pogovarjamo zdaj o noveli tega prvega interventnega zakona. Pravzaprav je že več kot tri mesece od poplav. Smo bili sicer v tem tednu na sestanku vseh političnih strank glede, kako se temu reče, Zakona o obnovi in razvoju, ampak vse skupaj gre prepočasi. Seveda ja, se strinjam s tem kar je bilo povedano, občine so nekaj dobile, ampak župani so pravzaprav morali prav (SC) – 15.35** (nadaljevanje) da je končno se stroj premaknil in da so dobili prve akontacije, da lahko zdaj z njimi upravljajo. Ta zakon prinaša pravno podlago, da po občinah zdaj dobijo tudi ljudje, ki so v poplavah izgubili svoje domove ali pa so ti poškodovani, predplačilo. Prav je, da to dobijo. Predplačilo mora tudi biti hitro, hitrejše kot je v tem primeru. Mi ostajamo kritični do tega, prepočasi vse skupaj gre. In pa seveda smo kritični do višine 20 odstotkov. Poglejte, če ima nekdo škodo

Recimo, da mora, ne vem, sanirati celoten estrih, talno ogrevanje, potem talno oblogo, ne vem kaj je parket, karkoli, pa še stene okrog, itn. to mora najprej odstraniti, posušiti in potem na novo po fazah noter dati. Dvema jurjema, oprostite, si ne more kaj veliko pomagati. Zakaj ne prisluhnete predlogom opozicije, da se ta avans dvigne vsaj na 40 odstotkov? Nekako, kako bi temu rekel, je tule veliko napadov pa klofutanja, da vam ne damo zadostne hvale ali zahvale ali pohvale ob tem zakonu. Poglejte, v Novi Sloveniji pohvalimo, kar je dobro, podpremo, če so dobri predlogi pa tudi kritiziramo tisto kar ni dobro ali pa je po našem mnenju recimo preslabo, prepočasi, itn. Kakorkoli vsi skupaj pa moramo vedeti, tu ni mesto za hvaljenje pa pohvale, kajti če boste delali dobro, spoštovana Vlada, spoštovana koalicija, vas bodo ljudje sami pohvalili. Vas bodo pohvalili župani, ljudje bodo rekli, to ste pa res dobro naredili. Se mi zdi, da se je treba bolj v to smer usmeriti. Zdaj povem še, da bomo mi podprli vse tri predlagane amandmaje kolegov iz SDS. Ta amandma koalicije, v redu, ne bomo mu nasprotovali, ampak mislim, da ga tudi podprli ne bomo, ker ne prinaša nobene dodane vrednosti za to novelo zakona. Preden zaključim, pa še lahko rečem, moj del razprave namenjam enemu, moram reči, žalostnemu ali pa pod nivojskemu izvajanju kolega Süč, malo prej. Pa kolegu Süču odgovarjam, da je bil zdaj že nekdanji predsednik uprave Darsa tak branik pred raznimi plenilci interesov na Darsu, da se ga je očitno moralo odstraniti brez vsakršnih argumentov, brez vsakršnih dokazov, s strani človeka, ki je bil zakrit s kapuco. Če bi imel kaj resnega in če ne bi imel slabe vesti, bi se ta človek odkril. Ni imel poguma, da se razkrije. Vsak dan znova se zdaj to dokazuje. Spoštovani gospod kolega Süč,

Hvala lepa, predsednica. Vsaj v dveh, treh stvareh smo bili narobe razumljeni. Dragi kolega Janez, jaz imam do tebe en velik, spoštovane, resnično iskreno se pogovoriva in dogovoriva, ampak za božjo voljo, kje v tem zakonu imava razlastitve? Tu so amandmaji, ki začenjajo s postopkom: daj zakon, odpri, prelistaj reči, poglej na tretji, četrti strani, pri tem členu ste zapisali, da bo te ljudi razlastili. Ja zakaj bi jih pa razlastili? Mi želimo začeti postopke za obnovo,

Ja, zdaj bo dobil še 20 % akontacije, ampak ta, ki je bil prizadet, je že dobil. Iz kje? Izredna denarna socialna pomoč 43,2 milijona, humanitarna pomoč, v lepih zneskih od Rdečega križa, Karitasa, najbrž tudi še kaj od zavarovalnice, zavarovanja. Kaj je postoril sam s pomočjo sosedov, prijateljev in znancev. Poznam dve osebi, ki delata v centru 114. Lepa zgodba, inovativna poteza, vezana na te ujme, hvala številnim, ki so tam, redko se jih omeni, velika večina jih je prostovoljk, prostovoljcev ali pa hodijo tja iz drugih delovnih mest v javni upravi, jim pomagajo. Veste kaj se dogaja vse pogosteje? Ljudje kličejo, rečejo, jaz imam našo škodo že poravnano, dajte tistim, ki jim gre slabše, ki še nimajo, v sistemu Ajda sem pa še zmeraj zaveden, da imam nekaj 10 tisoč evrov škode, pa smo hvala bogu na tak ali drugačen način vse poravnali. Tudi taki so, kar pomeni, da vsi skupaj, ne samo mi, gremo v pravo smer. Hvala.

Vse poslanske skupine ste opozorile na ta vidik razlaščanja, v kolikor ne bo kaj drugega prej rešeno in potem se je razumelo, da je to glavno. zato smo sprejeli to odločitev, da razlastitve ni v tem zakonu in vsi ti amandmaji, ki gredo v to smer pokrivajo zdaj tako rešitev, da tukaj rešujemo samo nadomestne gradnje. O morebitnih razlastitvah, če bo treba ali pa bo na vezali na obstoječe zakone, bomo se pogovarjali o Zakonu o obnovi. To je prva stvar. Še kratko pojasnilo okrog 20 % avansa oziroma tega predplačila. Glejte, zakon je že določil, da dobijo maksimalno 40 % odškodnine v tem istem zakonu, 40 % od škode. Pri poplavah 30, 60 % pa pri plazovih. Torej, od 40 %, ki jih zakon maksimalno določa, predlagamo polovico, to je 20 %. To pa zato, ker so ocene zdaj zelo na okroglo. Torej, na okroglo so dane in čez palec, če hočete, v nekaterih primerih od zunaj. Vsak posamezen primer bo moral biti pa natančen z odločbo in kasneje urejen. Torej, zna se zgoditi, da bo pri marsikomu prišla nižja vrednost, kot je bila od zunaj določena in včasih bo pa morda tudi pri komu prišlo večjo, ker bo 1 na 1 delano. Iz Iz tega naslova je razumno tveganje, da je to približno polovica tistega, kar bi jih večina dobila, in še to za to, da ne bodo čakali odločb in vsega ostalega, ker bo najprej treba program sprejeti in to bo najbrž trajalo tri, štiri mesece po ta malem, potem bo pa odvisno od njih kako hitro bodo dokumentacijo oddali. Pri kakšnem se zna zgoditi, da bo tudi več mesecev trajalo, da bo sposoben bil predložiti to. Torej zaradi tega, da ne čaka na končen obračun z odločbo ali karkoli je. To, kar ste pa dali dodatno pa je, da se vsak lahko tudi odpove temu, kar se bo, lahko tudi pride do napak in morda se bo še kakšen dodatno našel, ki bo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja ima besedo kolegica Tereza Novak, za njo… Oprostite, oprostite, Süč ima repliko najprej in potem za njim dobi besedo kolegica Tereza Novak. Še enkrat se opravičujem. Spoštovana predsedujoča, hvala za besedo. Zdaj, kolega Cigler Kralj me je, očitno sem začutil že na hodniku, da me omenja, sem ravno prišel noter, torej bi se rad odzval. Mislim, da vendar je terminološko, ne vem če je kdo kogarkoli odstranil. Kolikor sam vem, je gospod Hajdinjak, ki ga sam v svoji razpravi niti slučajno nisem omenjal, sam odstopil. Bi pa se sam, vam iskreno povem, zelo zamislil nad tem, torej sam sem omenil samo procente in DARS, torej dve ključni besedi, vi pa ste odreagirali. Torej o tem morate vi razmisliti,

in določila gredo v smer, da se čim hitreje ljudi, ki so bili poplavljeni in živijo to agonijo, ko ne vedo, kaj bi končno in čim hitreje rešili. Zdaj, mislim, da hitreje kot gre, skorajda ne gre, ker postopki po navadi, vsaj do srede septembra se je čakalo, da bodo občine občine oddale popise škode, do takrat se ni dalo ukrepati, potem je bilo treba vnesti še posamezne škode v aplikacijo in zdaj se bo to odvilo. Zdaj teh nekaj dni, kar smo jih pravzaprav v Državnem zboru še malo zaustavili, je samo za to, da bo ja čim manj težav potem. Skratka, hitreje verjetno res ne gre in tu bi jaz rekla, ne glede na to, kar naša opozicija danes vas, cel dan že govori, ampak, če bi tako delali, tako hitro, potem bi tudi kakšna druga težava se rešila bistveno prej in bi bila bistveno manjša, ker, ne vem, mi se zdaj soočamo ne s težavo tega, da je ta Vlada zdaj počasna, ker sploh ni, ampak s tem, da so bili očitno narejeni velike težave, mislim, imamo veliko težavo s tem, kaj se je dogajalo v preteklosti, tudi zato, ker mogoče bi imeli kakšno poplavljeno hišo manj, če bi se delalo bolj strokovno in bolj odgovorno prej in zdaj, to, da se, da je dejansko podlaga za odločitve stroke, se meni zdi edino pravilno, ker, če ne se bomo čez nekaj let mogoče že spet debelo gledali, kako to, da je toliko poplavljenega, ker bodo hiše ostale, tam kjer ne bi smele. Tako, da se mi zdi, da Vlada res tukaj, vam ni kaj za očitati, ampak vas samo pohvaliti, da delate dobro in kar tako naprej in upam, da se bo ta krog hitro odvil, ker to pomeni naslednji korak k temu, da bodo ljudje rešili svojo težavo s pomočjo Vlade, ker bodo zdaj v kratkem dobili teh 20 % jaz mislim, da je bila tale razlaga od državnega sekretarja zdajle zelo na mestu. Razmislek je za temi procenti, zato, da se ne bi zgodilo, da bodo potem morali ljudje vračati, zdaj si predstavljajte to situacijo. Ocena je velika ali pa večja, kot bo dejanska, računov ne bo, dobili bi še večji procent avansa in potem bo treba vrniti. Mislim, jaz ne bi nobenemu privoščila to bo spet stres na novo. Tako, da mislim, da je odločitev Vlade zelo pravilna, posebej zaradi tega, ker smo, je že več mojih kolegov omenili, da je država tokrat prvič, kar jaz vem, v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami, dala denar ljudem takoj. To je bilo res ekstremno hitro preko humanitarnih organizacij, zato ker humanitarne organizacije to lahko speljejo bistveno hitreje kot država, če bi to delala, ne vem, ministrstvo, bi trajalo par mesecev, Tako, da to je bil super korak se mi zdi, Vlade, ki razmišlja o tem, da ja kdor hitro da, bolje da, več da, bolje, več je vredno. Da ne govorim o tem, da je Vlada že takoj po, v prvem interventnem zakonu uvedla izredno denarno pomoč za kritje stroškov najetih stanovanj. Skratka, ljudje niso brez stanovanj, ljudje so nekje in imajo rešeno in pomoč pri izvedbi te rešitve, imamo subvencijo za tržno najemnino, če ni šlo drugače, od 4. avgusta do konca decembra so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane, kar je tudi na mestu in gre vse v prid temu, da lahko se ukvarjajo s sanacijo svojih poplavljenih objektov. Solidarnostna pomoč celo osebam, osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na dejavnosti osebne asistence, kar je tudi pravzaprav unikum. Ljudje v vladi so razmišljali tudi o tistih, ki so vedno prezrti, o invalidih in osebnim asistentom, ki jim pomagajo. Individualni odjemalci, katerih dom je tako poškodovan, da električne energije oziroma zemeljskega plina niso mogli odjemati, smo pomagali s tem, da ne plačujejo računov za elektriko in plin. Seveda je prišlo do nekaj težav tudi pri tem, ampak, ne gre drugače, ampak končen rezultat je, da ne plačujejo. pomoč je izjemna, pomoč so dobile tudi občine, ampak ja, jaz si predstavljam, če si ti zdaj sredi poplavnega območja in še vedno ne veš čisto, kaj se bo zdaj zgodilo s tvojim objektom in kje boš živel. **47. TRAK (VI) 15.50** (Nadaljevanje) Ja, seveda si v stiski, ampak to je pravilni korak, kako naprej do tega, da bo čim prej te agonije konec in da se ne bomo vsi skupaj, posebej pa ljudje, ki so že bili kdaj poplavljeni, bali vsake kaplje dežja in vsakega vetra. Naj še omenim, da, kar se tudi meni zdi zelo pomembno, da končno so tudi društva in ustanove izenačene in se jim bo sredstva, kar smo že zapisali v prejšnjem interventnem zakonu, zdaj pa samo še dodelali, da ne bo da ne bo težav, izplačevala na enak način, kot se izplačujejo v gospodarstvu, kar je edino prav. In tudi ta društva, ker v glavnem gre za športna društva in podobna, bodo še kako potrebna za vso to mularijo, ki zdaj mogoče celo nima kam, ker je vse bilo poplavljeno in še ni sanirano, če ni. Tako da jaz to zelo pozdravljam. In šla je Vlada nasproti delodajalcem, da se uredi tudi dopust, ki je bil dodeljen za prostovoljsko pomoč občanom na poplavnih področjih, pa se je potem zapletlo zaradi ostale zakonodaje. Pa smo zdaj v ta zakon vnesli določilo na podlagi katerega bodo lahko vsi ti dopusti, ki so jih izkoristili prostovoljci za delo po teh poplavah, tudi izplačani delodajalcem, ko bodo dali zahtevke. Skratka, zdi se mi, da so vsi koraki dejansko razmišljani v smeri, dajmo pohiteti, dajmo čim hitreje, zato ker to pač kolikor hitro lahko Vlada naredi in jaz zelo pozdravljam ta naslednji korak. Verjetno bo kakšna stvar, ki bo potrebna, še popravka, ampak na tak način se pač dela, kadar je treba pohiteti zaradi ljudi. Hvala.

Res je včasih težko razpravljati o teh stvareh, pa se človek počuti, kot da je to glas vpijočega v puščavi, ki je vedno znova treba ponavljati ene in iste stvari, pa vseeno. Danes je razprava nanesla že veliko zadev. Ne potrebujemo pohvale, ker je bilo prej izpostavljeno. Bi pa bila prav ena korektnost pri navajanju določenih dejstev, pošteno navajanje, ne pa zgolj zavajanje, laži, da ni bilo nič narejenega do sedaj in šteti dnevi, kaj vse se ni naredilo. Zakon je v bistvu zakon, ki prinaša interventne ukrepe. In seveda se interventni ukrepi v določenem delu že prekrivajo z obnovo, za katero prihaja Zakon o obnovi. Intervencijski zakon je bil sprejet že mesec dni nazaj, deluje, vendar v določenih stvareh potrebuje spremembe. V praksi zadeve delujejo, nekatere pa ne. In tisto kar ne, je potrebno potem z zakoni spreminjati. Če gremo na to, kar je bilo realizirano, ker vedno znova poslušamo, da ni bilo nič. Po področjih je bilo omenjeno koliko je bilo pomoči gospodarstvu. Zmeraj znova, da nič ne pomagamo gospodarstvu. Skoraj 200 milijonov za povračilo stroškov škode na opremi in kar je nastalo v času poplav. Pa še nekaj, večina govorimo o Koroški, pa o mogoče savinjskem področju. Slovenija je doživela poplave v razmerju, kjer je od 213 občin poplavljenih 183 občin oziroma ne samo poplavljenih, da se spet popravimo, ne govorimo samo o poplavah, veliko je bilo plazov in vremenskih ujm. Vse to je bilo zajeto v prvo zgodbo Zakona o interventnih ukrepih. Občinam je bilo izplačano že preko 213 milijonov sredstev za interventne ukrepe. Bili so povrnjeni ukrepi stroškov v intervencijah tistim, ki so s tem imeli stroške, zaščita in reševanje preko 11 milijonov preko 10 milijonov danega Rdečemu križu in Karitasu, je bilo ljudem dodeljenih 2 tisoč 260 evrov na gospodinjstvo, kjer je bila poškodovana stanovanjska etaža, 521 evrov na gospodinjstvo, kjer je bilo uničeno bivališče. Poleg tega so centri za socialno delo izvedli nov institut izredne socialne solidarne pomoči,

Zdaj, da ne bom samo navajal, kaj je bilo narejenega. Ja, hitra pomoč je potrebna, varovalke potrebujemo v zakonu, strokovne podlage imamo, strokovni svet sledimo. Jaz sem vesel, da tudi državni sekretar in gospod Šefic zadeve zelo dobro predstavijo, argumentirajo, ampak očitno velikokrat se marsikaj presliši. Popis in prijava škode je pač potekalo dalj časa, za to nismo odgovorni mi. Nekatere občine še v času, ki je bil določen, niso popisa prijavile. Je bil rok podaljšan, denar je bil zagotovljen. Na terenu imamo 4 tisoč 800 kilometrov vodotokov, ki jih je potrebno sanirati. Vprašajmo se zakaj. Kaj se je delalo v preteklih letih, da zadeve doživijo tako kataklizmo? 47 ekip samo v Savinjski dolini je bilo rečeno, tisoč mehanizacij dnevno na sanaciji vodotokov. Še vedno poslušamo, nič se ne dela, dela se prepočasi. Verjamem, subjektivno marsikdo to doživlja kot prepočasi. Ko govorimo o procentih, 20 %. Bilo je povedano, zakaj - zato da ne bo potem potrebno pri stroških, končnem izračunu zadev vračati. Tu ne gre za poplačilo celotne škode in obnove, ampak gre za interventne stroške. Če bi mi dali 50, bi verjetno opozicija dala 80, če bi mi dali 100, bi vi dali 120, to je pač tekmovanje, ki smo ga tu notri že navajeni in se vedno znova dogaja. Veliko se govori tudi o podjetju PUH, ki je zgledno reševalo vodotoke do nekega obdobja od leta 1950, ko je bilo ustanovljeno. Potem se je pa začela ta izjalovitev marsikatere javne službe v Sloveniji in državnega javnega podjetja. 2006, ne bi šel razpravljati, vsi vemo, katera vlada preko Probanke, priimek Pajek verjetno znan, izčrpavanje, menedžerski prevzemi, nakazila na Ciper, Bosna, dvigi gotovine podobno. In vse te stvari so očitno potem botrovale, da se je zadeva uredila. Drugače pa ne rečem, da saj je dobro, ker mene boli, da vedno znova poslušam, mi ne znamo gospodariti, država je slab gospodar, Slovenci ne znamo najboljše, da vse dajmo drugim. Dajte še svoj dom potem, če tako mislite, nekomu drugemu, naj vam ureja vaše gospodinjstvo. To državo so ljudje ustanovili, podjetja so bila ustanovljena in prejšnji sistem, marsikaj je dobro delovalo, marsikaj pa ni štimalo, ampak kar tako povprek govoriti, da je vse slabo, kar je v državni lasti ali pa je bilo nekoč dobro urejeno, samo zato, da je lahko nekdo potem pobasal to premoženje. In sedaj pač imamo stanje tako kot imamo. Tudi tista podjetja so bila menedžersko preko raznih koruptivnih poslov privatizirana ali pa celo uničena. In to je problem Slovenije, te stvari moramo nasloviti tudi v drugih zakonih, ne bomo vsega rešili sedaj z interventnim zakonom in z zakonom o obnovi. Jaz upam in verjamem, da bomo tudi na področju pravosodja naslovili delovanje sodne veje oblasti. Upam, da boste takrat tisti, ki ste kritični, tako kot sem jaz ves čas do primerov korupcije in vseh teh afer, ki jih v teh 30 letih nismo razrešili, sprejeli tudi kakšne bolj radikalne rešitve kot je odvzem premoženja, z bolj direktnimi in ostrimi ukrepi, mogoče tudi kako obratno dokazno breme ipd. Naj vsak dokaže svoj izvor premoženja in tisti, ki ga ima prikritega pri prijateljih, ki nima ničesar, pa je na koncu največji poslodajalec v državi, pa da ne rečem, kje vse so reklame pa tožbe in vse to - in človek nima denarja. Se sprašujem, v kakšni državi mi živimo. In tu izgubljamo denar. In tega se bo potrebno lotiti, da bomo imeli tudi sredstva za ne samo obnovo, za neko normalno delovanje te države. Jaz mislim, da je zakon interventni dober, da prinaša veliko dobrih rešitev. Se pa tudi sprašujem, kako lahko imamo nekatera območja, ki so že četrtič poplavljena

projektov, objektov je veliko. Treba bo pa seveda preprečiti, da ne bi spet kdo služil na nesreči ljudi, za to so pa potrebne vse te varovalke. Transparentnost bo zagotovljena tudi z javnimi objavami. Zaradi varstva osebnih podatkov bodo določene stvari še verjetno v praksi modificirane - mislim, da je tako prav. Veliko je bilo govora o določanju prioritet. Prioritetno se rešuje zadeve, kjer so ogrožena življenja ljudi. Na drugem mestu ključna infrastruktura, ceste, mostovi, vodovodi, kanalizacije, daljnovodi, potem so plazovi v naravi, ki ogrožajo bivališča, na koncu tisti plazovi, ki ne ogrožajo ničesar, se pa sedaj trenutno prioritetno ne urejajo. Pri prijavah škode tudi je opaziti velike razlike med občinami, tudi to bo verjetno potrebno nasloviti in tudi tu noter verjetno je prav ta meja 20 % ker bo potem, potem, ko bodo ljudje videli kaj je končna ocena škode, pa s tistimi zneski, ki sem jih na začetku navedel, ki so že bili dodeljeni, pa še iz kakšnih drugih virov. Verjamem, da se bodo zadeve začele ustrezno reševati. Jaz pa sporočam, da bom seveda ta zakon podprl.

ki so povzročile ogromno škodo, o kateri vidim, da se še danes nekateri kregajo katera je prava. Ampak kot so moji kolegi povedali, eno je tista škoda neposredna, na neki stari stavbi ali stari cesti, drugo pa je, koliko bo stalo, da bo to postavljeno v boljše, odporno stanje. Vlada se je bliskovito hitro odzvala na to naravno nesrečo in pet dni po najhujši nesreči je bila že sprejeta

31. avgusta je bil pa že sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Kar je tudi bilo bliskovito hitro in ta zakon je določil pomoč prebivalcem, občinam, gospodarstvu, podjetnikom, samozaposlenim, kmetijstvu, gozdarstvu, akva kulturi - skratka, širok spekter. Po dveh mesecih ali pa dveh mesecih in desetih dnevih izvajanja, se je seveda ugotovilo, da v naglici niso mogli biti predvideni vsi ukrepi optimalno in kot so obrazložili predstavniki Vlade, poslanke in poslanci Svobode in koalicije je ta novela, ki jo danes obravnavamo popravlja ali pa dopolnjuje veliko število ukrepov, da bo ta pomoč prebivalcem, občinam in gospodarstvu in vsem ostalim še boljša. Naj samo navedem ene par področij, ki jih ta novela naslavlja. Predplačilo za obnovo stanovanj - precej detajlov -, potem izboljšave sedanjih ureditev kriznih namestitev nadomestilo stroškov bivanja na drugem naslovu, obveznost države, da na svoje stroške zagotovi prevzem in končno obdelavo onesnaženih zemljin, ki gredo **50. TRAK: (NB) – da ureja povrnitev škode društvom in ustanovam, da ureja sofinanciranje kritja stroškov materiala in storitev, nastalih od 4. avgusta do konca leta 2024. Prilagaja se izvedba solidarnostne sobote, ukine se solidarnostni prispevek, ureja ureditev glede objektov za odstranitev, kjer smo slišali, da so tudi na to temo amandmaji, in da bo razlastitev obravnavana v naslednjem zakonu. Ureja povračilo stroškov za prevoz donirane krme, širi pristojnost vladne službe za obnovo, določa metodologijo in normative za določanje cen. Skratka na večih mestih dopolnjuje obstoječi zakon in tudi med drugim ureja prednostno obravnavo postopkov in tudi pohitritev postopka pri izjemni dodelitvi neprofitnih stanovanj. Vse ostalo, kot smo slišali, bo urejal Zakon o obnovi. Na osnovi vsega tega mi ne ostane drugega, kot da ta zakon podprem. Hvala lepa.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 V razpravo dajem 18. člen ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je želja po razpravi, zato odpiram prijavo. Prosim za prijavo. Imamo enega prijavljenega, gospod Zvone Černač, imate besedo.

za prisilne razlastitve objektov, ki jih je potrebno zaradi tega, ker so ogroženi zaradi poplav oziroma plazov, porušiti. In ni res, da se v tem zakonu ureja nadomestna gradnja. Nobena nadomestitvena, ne nadomestna, kar je bil uporabljen izraz nadomestitvena gradnja, sicer ne vem kaj to pomeni, ni urejena v tem zakonu. Nobena nadomestna gradnja, nobeno iskanje nadomestnih lokacij, nobeno zagotavljanje nadomestnih lokacij, ničesar. Ti členi urejajo rušenje. Rušenje objektov, ki niso več primerni za bivanje po mnenju vladne službe za obnove na podlagi sklepa Vlade, ki bo sprejet po 15-dnevni predhodni razgrnitvi. Urbi et orbi, je za celotno območje, za vse objekte, za stotine stanovanjskih objektov brez ene določbe o tem, kje in na kakšen način bodo ti ljudje dobili nadomestne hiše, nadomestna domovanja, nadomestna stanovanja, brez ene same določbe o tem. Zaradi tega smo že včeraj in danes ponovno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke vložili dopolnilo, ki govori o tem, da dajte to ven iz tega zakona. Dajte to ven iz tega zakona, ker je pristop neprimeren. Prej je gospod Šefic govoril o psihičnih stiskah, da je treba ljudem pomagati zaradi tega, s tem jim te stiske samo še povečujete, oprostite. Postavite se zdaj v čevlje človeka, ki ima tak objekt in za katerega bo v roku enega meseca ugotovljeno, da ga je treba porušiti in bo to sprejeto na podlagi teh členov, ne boste mu pa istočasno povedali kam naj gre, oziroma zdaj ste to malo sfrizirali s temi amandmaji, ki ste jih vložili administrativno-tehnično, s tem, da ste tisti glavni vsebinski del, c odstavek prejšnjega 151.c. člena oziroma tretji odstavek zapisali v

to nepremičnino država odkupi in prenese na tega lastnika, če je s cenitvijo obeh nepremičnin ugotovljena njuna enakovrednost. Enakovrednost pomeni 10 tisoč 10 tisoč. Če je 10 tisoč pa 10 tisoč 20 ni več enakovrednosti. Te situacije ne bo, spoštovani. Je ne bo. Pa tudi samo v primeru, ko si bo sam zagotovil nadomestno nepremičnino. Teh primerov bo v tem trenutku manj kot 5 % tistega, kar je potrebno zagotoviti. Drugi primer: Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od vrednosti ocenjene nepremičnine in se pač lastnik s tem strinja mu pač država razliko doplača. In zadnji primer: če je ta vrednost nepremičnine, ki jo dobiva večja od tiste, ki jo je treba, ki mu jo boste porušili na podlagi 1. člena

Ker vi ste v Bruslju prijavili škodo po metodologiji PDNA, ki jo je temeljito obrazložil minister Jevšek na primeru, konkretnem primeru 50-letne stavbe, ki jo je poplava povsem uničila in jo je treba nadomestiti. In pravi minister, citiram: »Ocena posledic po tej metodologiji vključuje strošek izgradnje nove stavbe ob upoštevanju celotnih stroškov gradnje v današnjem času in ne zgolj vrednost stare stavbe.« Konec citata. Vi ste pa zdaj v ta člen napisali, da boste pač ocenili tisto nepremičnino, ki jo boste porušili po metodologiji stare nepremičnine, če poenostavim, to novo pa po novi metodologiji oziroma po cenah novih materialov. Skratka, te ljudi boste prikrajšali na sto in en način, oprostite, in tega se ne dela. Tega se ne dela. Spoznali ste po dveh mesecih, da ste se ustrelili v koleno s prisilnim davkom, po dveh mesecih. Tukaj boste napako, v kolikor boste to potrdili, spoznali prej kot v dveh mesecih. V zakonu o obnovi boste te člene spreminjali, ker bo med ljudmi strašen revolt. Vi zdaj dajete formalno podlago za rušitve, ne veste niti, nimate niti popisa koliko je tega. Danes je bilo še ničkolikokrat povedano, da po skoraj treh mesecih niti ne veste koliko je teh nepremičnin, ki jih bo potrebno porušiti, niti ne veste koliko jih je in boste dali s tem členom zdaj čez teden dni podlago, da se v roku enega meseca in pol ti sklepi sprejmejo. Objekti se lahko rušijo in če človek ne bo zadovoljen s temi cenitvami, pa naj gre na sodišče, pa naj se toži. Tako ne gre. In zaradi tega predlagamo, da te člene iz tega zakona umaknete, ker je to edina rešitev v tem trenutku. In v takem primeru bomo ne glede na to, da ne bodo sprejeti ostali predlogi, kot razumem, ki jih je dala Slovenska demokratska stranka glede višje akontacije za ljudi in glede poenotenja pri cenah posameznih del,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

različne vrste del, poenotenje pristopa pri določanju cen oziroma če želite, preprečevanje tako imenovanega vojnega dobičkarstva, ki naj velja za vse vrste del, ne samo za nekatere, kot imate zdaj to napisano v zakonu. To smo predlagali že 31. avgusta, ko se je sprejemal zakon s spremembo 2. odstavka 50. člena, vendar tega takrat niste potrdili in ste uzakonili 50 % pribitek na koncesijske pogodbe na vodotokih. V zakonu imate zdaj uzakonjen 50 % pribitek na cene, ki veljajo po koncesijskih pogodbah na vodotokih. In ker ta člen ni odprt, smo v tem členu predlagali, da se vsaj pri javnih naročilih, ki se bodo izvajala, to je 20. člen, da se bodo vsaj pri javnih naročilih, ki se bodo izvajala ne glede na to kakšna vrsta del se bo preko tega opravljala, da je pristop isti. Se pravi, da se na nek način zagotovi neka minimalna varovalka, da do teh neprimernih odstopanj ne bo prihajalo.

tudi s strani poslanskega kolega Logarja in največja naloga, da se odpravijo te predvidene nepotrebne podražitve, leži pa na pravilnih zapisih teh členov v Zakonu o obnovi. Po tistem, kar smo imeli priložnost videti in na kar smo tudi dali pripombe, teh varovalk v tem zakonu trenutno ni in zaradi tega predlagamo, da, tako kot predlagam, da podprete ta amandma, ki na manjši del in to je še manjši del problema, ampak vseeno nekaj rešuje, da ste pozorni pri določbah, ki jih boste zapisali v Zakonu o obnovi, na ta način, da se dejansko prepreči, jaz ne bom rekel vojno dobičkarstvo, ampak imam nek drug izraz, voluharjenje pri teh poslih. Kolač je velik, interesi so veliki in mislim, da je naša naloga skupna, da to preprečimo, skupna naloga,

O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 53. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 16.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje o predlogih odločitev. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s **prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 v okviru nujnega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 10. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine SDS k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Navzočih je 83 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 53, proti pa nihče. (Za je glasovalo 53.)(Proti nihče.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Ker je bil sprejet amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 3. členu pod številko 1., je tako postal amandma Poslanske skupine SDS k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS k 18. členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo.

Navzočih je 83 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 30, proti pa 51. (Za je glasovalo 30.)(Proti 51.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo torej zdaj na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 18. členu pod številko 2. Glasujemo.

Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine SDS k temu členu pod številko 2 brezpredmeten. Glasujemo. Se opravičujem, sem se zmotila, to se pravi k 20. členu, tako je.

Ker je bil sprejet amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 20. členu pod številko 1, je postal amandma Poslanske skupine SDS k temu členu, torej k 20. pod številko 2 brezpredmeten. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 3., 18. in 20. členu predloga zakona, in sprašujem kvalificirane predlagatelje ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje. (Ne.) Prehajamo torej na **tretjo obravnavo** predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Ker je predlog zakona neusklajen, je Vlada že pripravila uskladitveni amandma k 1. členu, ki je objavljen na e-klopi. e-klopi. Želi o uskladitvenem amandmaju besedo predstavnik Vlade morda? (Ne.) Želijo besedo poslanke in poslanci? Tudi ne. Ker ne želi torej nihče razpravljati, zaključujem razpravo oz. Je ne bomo imeli. Prehajamo na odločanje o uskladitvenem amandmaju Vlade k 1. členu. Glasujemo.

Zdaj prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

Hvala